Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 105 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika, odnosno da su prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Predrag Jelenković i Meho rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Aleksandar Čabraja, Zoran Živković, Marinika Tepić, Đorđe Vukadinović, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Vjerica Radeta, Zoran Krasić, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Goran Ćirić, Goran Ješić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Gordana Čomić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Dejan Nikolić, Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Zoran Radojčić, prof. dr Milan Ševarlić, Marijan Rističević, dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović, Goran Pekarski i Petar Petrović.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića po podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Aleksandra Čabraja, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Marina Tepić, narodni poslanik Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Arsić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Goran Ješić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Gordana Čomić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dejan Nikolić i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Zoran Radojčić i prof. dr Milan Ševarlić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Aleksandra Čabraja.

rešenja su do sada već više puta menja.Dakle, trajanje mandata i mogućnost ponovnog izbora predsednika sudova na funkciju već su se pokazala kao sporna, a ja bih iskoristila priliku da vas podsetim na ono što je o ovome rekla Venecijanska komisija koja u svojim primedbama na izmene pravosudnih zakona posebno ukazala upravo na ovaj član koji se ovde pominje, a to je član 72.

Dakle, citiram mišljenje Venecijanske komisije – on se može iskoristiti kao instrument za politički uticaj na sudije s obzirom da zakon navodi mogućnost da Narodna skupština ponovo izabere predsednika između dva ili više kandidata.Istovremeno ovo ekspertsko telo Saveta Evrope ukazuje da je rizik od politizacije moguće je smanjiti ograničavanjem mandata predsednika suda na jedan mandat koji ne može da bude obnovljen. Dakle, možemo da vidimo da je upravo sada ponuđeno suprotno rešenje od ovoga koje je istakla Venecijanska komisija i imamo ovde sjajnu priliku da vidimo kako ljudi kojima su puna usta kojima su puna usta raznih standarda i merila Evrope kojima treba da se rukovodimo, se tako lako odriču tih istih standarda kada je moguće na taj način sprovesti uticaj, odnosno nagrađivanje i kažnjavanje podobnih, odnosno nepodobnih predsednika sudova za koje je u ovoj raspravi ovoj raspravi već rečeno da su ključni činilac uticaja vlasti na sudove. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Koristiću onih pet minuta.Naravno da je ovakav Predlog zakona neprihvatljiv sa argumentima koje je dala koleginica koja je pre mene govorila. Mislim da postoje još neki argumenti. Generalno, predlagač se poziva na poseban položaj koji u Ustavu i u odnosu na ostale predsednike sudova ima predsednik Vrhovnog kasacionog suda, pa onda se kaže dalje da je praksa pokazala da treba da se promeni taj deo zakona. Praksa može da bude tumačena na razne načine. Svako može da tumači praksu na ovaj ili onaj način, pitanje je šta je pravno relevantno i pitanje je šta je suštinski važno za definiciju položaja predsednika suda. Pozivanje sada, danas na to da predsednik Vrhovnog kasacionog suda ima poseban položaj u aktuelnom Ustavu je jedan zaključak koji je zakasneo skoro deceniju.Naime, Ustav po kome mi živimo i radimo u ovoj zemlji je donet odavno, pre nego što je aktuelna vlast došla na vlast. Prema tome, od 2012. godine, do danas je neko, ako prati tako pažljivo šta se dešava u praksi sprovođenja pravosudnih zakona mogao već da zaključi da treba izjednačiti položaj predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa položajem predsednika drugih sudova.Naravno, da to nije pravo opravdanje. Suština ove izmene je betoniranje, utemeljenje što duže, praktično jedan doživotni mandat svih ovih koji bi mogli da budu korisni aktuelnoj vlasti.Mogu da kažem da to nije prvi put i da se to već radilo pre 10, 12 godina neka druga vlast je isto htela da zakuca svoje predsednike sudova, sudije, tužioce, sve druge da bi ostali večno i da bi večno mogli možda da budi korisni ako je potrebna nekome iz vlasti neka specijalna usluga, da se nađe neko posebno rešenje, da se neki predmeti zaborave, da se neki predmeti puste da odu u zastarenje, što smo imali prilike da vidimo, to isto viđamo i kod ove vlasti gde je očigledan uticaj izvršne vlasti, odnosno, pre svega jednog pojedinca, a to je vrh izvršne vlasti izvršne vlasti koji je skoro postao na sumnjivim izborima predsednik države. To nije dobro, i to ne garantuje ostvarenje cilja koji predlagač očigledno ima.Zato ima.Zato ga ja pozivam da odustane od ovog predloga, da se u Srbiji i tužioci i sudije i predsednici sudova biraju po znanju i iskustvu, po minulom radu, po onome kako su se ponašali shodno pravu i pravdi, a ne po tome da li su bliski stranci koja je nekad bila ili nekoj stranci koja je sada vlast.Samo tako ćemo moći da imamo nezavisno sudstvo, samo tada ćemo moći da imamo svi pravnu sigurnost, da kad neko radi nešto protiv zakona bude siguran da će otići u zatvor ili biti kažnjen nekom drugom kaznom, a da će ljudi koji imaju svoje političke stavove, i o njima govore javno, neće biti meta progona i preko organa pravosuđa.To su osnovni uslovi za normalan život u jednoj državi, to su osnovni uslovi da Srbija, pored toga što je geografski u Evropi i što je danas 2017. godina, da stvarno bude država evropska i država koja živi u 21. veku.Sve drugo je nešto što ne liči na republiku, što ne liči na državu, što ne liči na savremeni svet, nego su ostaci prošlosti iz onog petstogodišnjeg ropstva i ne nekih možda još gorih stvari. Ja tražim da se brišu sva četiri člana, naravno, i obrazloženje je, koje je napisala gospođa Vesna Rakić Vodenilić, da bude jasno, predsednica saveta Nove stranke, kaže – potreba izmena i dopuna Zakona o sudijama, obrazložena je posebnošću predsednika Vrhovnog kasacionog suda, u daljem tekstu, kao i samog tog suda po članu 144. Ustava Srbije. Na tome se gradi stav da posebnost ovog suda zahteva da se status predsednika osnovnih sudova uredi drugačije što nije pravno relevantan argument. Zakon o sudijama je donet posle donošenja Ustava Srbije 2006. godine i imao je u vidu navodnu posebnost ustavnog položaja predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Takođe, predloženo je produženje funkcije predsednika suda koji više ne može vršiti sudijsku funkciju zbog navršenja radnog veka, kao i predložena mogućnost još jednog izbora predsednika suda na ovaj položaj koji se obrazlaže potrebom stabilizacije položaja koji onda da ga biramo doživotno, biće stabilan za ceo život, radi, navodno, uspešnog obavljanja funkcije predsednika suda.Ova obrazloženja, pored toga što su pravno i relevantno su suprotna obavezama koje Narodna skupština Republike Srbije, odredila samoj sebi, znači, ili neki naši prethodnici, sebi samima, gospodine Krasiću i koji je sastavni deo Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013. – 2018. godine.To se odnosi na sva četiri člana i mislim da bi bilo potpuno pogrešno da zbog interesa pojedinaca, možda jedne partije, možda jedne koalicije ili dela građana, ali vrlo vrlo malog dela građana ove države, uđemo u zakonsku izmenu koja bi dovela do toga da praktično stvaramo uslove za porodične manufakture i doživotne mandate nekih funkcionera iz pravosuđa. Ja sam govorio juče, preključe u petak o slučaju porodice Delić, ako se ne varam gde su svi tužioci. Ovde se stvaraju uslovi da ne budu samo svi, nego da to traje decenijama što nije dobro.LJudi

Arsić** Reč ima narodni poslanika Marinika Tepić. **Marinika Tepić** Zahvaljujem. Nadovezujući se na ono što su moji prethodnici izneli u odnosu na ovaj paket rešenja u oblasti pravosuđa, moram još da istaknem da ono što se nalazi pred nama, nije ništa drugo do naličje, pravo naličje Nacionalne strategije, reforme pravosuđa za petogodišnji period 2013-2018. godina, naličje sopstvenog dokumenta Vlade Republike Srbije.Naličje Srbije.Naličje Akcionog plana ove Vlade za Poglavlje 23. Naličje svega što u evropskim rukavicama pokušava da mađija Aleksandar Vučić, još uvek predsednik ove Vlade, kada kaže da je pravosuđe nezavisno. Ovakvim odlučivanjem se samo proširuje i pojačava uticaj političkih donosioca odluka, odnosno Narodne skupštine u odnosu na organe pravosuđa. umesto da bude obrnuto.Kao što sam rekla, zadatkom koji smo sebi zadali, odnosno ova Vlada, naročito kroz akcioni plan za Poglavlje 23. koje je suštinsko najvažnije, temeljno i bazično za nastavak pregovora sa EU, ovim ovim se samo pojačava uticaj Narodne skupštine umesto da bude obrnuto.Ono što je problem, jeste da vi i dalje ne preduzimate ništa da promenite Ustav, koleginice i kolege.Promena kolege.Promena Ustava, to je rešenje za ovu situaciju i isto tako Akcionim planom koji se do kraja ove jeseni predviđa, promena Ustava upravo u delu kojim se iz nadležnosti Narodne skupštine uzima ili oduzima pravo da bira pravosudne organe, već to ostavlja struci, a vi to na mala vrata sada završavate, samo nekoliko meseci, pre nego što ističe rok za promenu Ustava.Ja vas molim da razmislite još jednom i da predlagač ipak podvuče ovo rešenje, krenuvši za onim što je sam sebi zadao kao cilj, a to je promena Ustava, a ne na mala vrata, krišom u retkim zasedanjima, gotovo uoči letnje pauze, postavljajući tužioce i sudije, ne samo koji su sa diskutabilnim biografijama, već koji narušavaju ono što je ova Vlada i ovaj zemlja odgovorno preuzela za cilj pred EU. To drugačije apsolutno nije moguće do promenom Ustava. Ja ne ulazim u ovom trenutku da li vi imate većinu za promenu Ustava ili ne, fakat da je nemate kao dvotrećinski izostanak te podrške koji je nužan, ali to je vaš problem, a ne naš problem, a shodno onome što ste samo zadali i što je ova država, trebalo bi, odgovorno zastupala pred organima EU, otvorićete polje penala.Dakle, ako se Akcioni plan ne ispoštuje, ne znači da se ne dešava apsolutno ništa, nikom ništa, promenićemo ga kao što smo čuli, Bože moj, prekršili smo neka obećanja i neke garancije koje smo sami zadali.Ja bih jako volela da se na nivou evropskih pregovora otvori pitanje penala. Dakle, ukoliko se ciljevi koji su dogovoreni i usaglašeni, obostrano ispune, građani Srbije treba da znaju da će ova Vlada iz republičkog budžeta plaćati penale, ukoliko se dogovorima drugačije ne reši. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Nekoliko pitanja je ovde otvoreno kroz do sada iznete diskusije. Hvala lepo baš na ovoj prilici za repliku, da neke stvari raščistimo odmah.Što se tiče Strategije reforme pravosuđa, piše, lepo piše za onoga ko je u stanju da to pročita i na odgovarajući način obradi, u mišljenju datom od strane predlagača zakona, da što se tiče strategije, ona sama predviđa, ja ću sada to da pročitam, izmene normativnog okvira u saglasnosti sa postojećim ustavnim okvirom, sa postojećim ustavnim okvirom. Dakle, potpuno je bespredmetno pričati o tome šta će biti nakon neke buduće izmene Ustava, kad god bila i šta god podrazumevala. Sada se to radi ovako kako je i predvidela ta strategija koja, naravno, nije ničim ugrožena.Što se tiče pitanja nezavisnosti, odnosno politizacije, da li postoji jedan jedini argument da je sada nešto više politički nego što je bilo? Ko je birao sudije do sada? Isti onaj koji će birati nakon što se, ja verujem, usvoji ovaj predlog zakona. Dakle, ništa tu nije drastično drugačije. Ništa tu nije dramatičnije i sve što se kaže na tu temu, više je deo folklora, da budemo iskreni, dakle, jedne estradizacije, da bi se ovde malo o nečemu i pričalo.Mnogo zanimljivije - puna usta Evrope, čuo sam doslovce takvu rečenicu bar dva puta i nakon ovog poslednjeg obraćanja, koje je razlog za repliku. Hajde, ako ćemo da pričamo o Evropi, da pričamo na nivou rezultata. Koliko je otvorenih poglavlja za mandata ove Vlade i prethodne Vlade koju vodi Aleksandar Vučić? Osam otvorenih. Koliko zatvorenih? Dva zatvorena. Koliko otvorenih ili zatvorenih od strane onih koji kritikuju i kažu da su nama puna usta Evrope? Pa, nula. Nula. Jel ima neko kadar da izračuna kolikko je puta samo više i koliko puta uspešnije danas?Zašto ne čudi ova priča o penalima? Ne čudi jer je potpuno manir onih koji ne vole svoju zemlju i za nju ne navijaju da prizivaju bilo kakvu štetu, pa i plaćanje i bilo kakve posledice, oni ljudi koji ništa drugo i ne rade do svoju zemlju do klevetaju i pričaju najgore o njoj, svaki put kada imaju kontakt sa Evropom, ovakve stvari da prizivaju, više nego logično. Hvala lepo.

koji objašnjava kako i zašto je došlo do promene u odnosu na novembar 2013. godine.Nastaviću danas u ovoj raspravi o amandmanima, a amandmani su da se brišu ovi članovi

I tada je vladajuća većina, ista ova vladajuća većina, jer je ona pet godina već na vlasti u Republici Srbiji, sa obrazloženjem da predsednici sudova treba da imaju isti tretman kao i predsednik Vrhovnog kasacionog suda, da treba da se na isti način reguliše izbor predsednika svih sudova, znači, da bude pet godina mandat i da ne mogu ponovo biti izabrani. Tako je stajalo u obrazloženju. Tako je govorio ovde ministar u Skupštini. Tako je glasala vladajuća većina.Deo te vladajuće većine, priznajem, nije bio gospodin Martinović, koji je sada predložio ovaj zakon. Jedini razlog koji je on dao, rekao je: „Ja mislim da je ovako bolje“. Svakako, on ima pravo da misli da je ovako bolje, kao što svako od nas ima pravo da misli, da predloži neki zakon i tu su u skupštinskoj proceduri više od 60 zakona koje su predložili narodni poslanici. Ali, pošto su oni došli od poslanika iz opozicije, ni o jednom od njih očigledno da ova Skupština neće raspravljati, ni o njima neće odlučivati, ali o ovome hoće, po hitnom postupku.Gospodin Martinović je dao u svom obrazloženju, pisanom, pošto ništa od njega drugo nismo čuli sem da ima pravo da misli, da treba po Ustavu i po njegovom mišljenju da se razlikuje položaj predsednika sudova od predsednika Vrhovnog kasacionog suda i da zato on predlaže ono rešenje koje je bilo pre tri i po godine, znači, da se predsednik suda bira na četiri godine i da može ponovo da bude biran, doduše, jedan put. To je sada novina. Ima i nekih drugih izmena u drugim članovima. To ćemo kada dođemo do tih članova. I to je otprilike bilo sve rečeno u raspravi. Ostalo su bili hvalospevi reformi pravosuđa, rada Vlade i sve slično. Ja sam govorio o tome kako mi radimo na tome da se podigne efikasnost sudova, ako na dnevnom redu sednice posle šest i po meseci imamo predlog o izboru predsednika sudova, sedam predsednika sudova. Šest i po meseci stoji u skupštinskoj proceduri, a nama su puna usta brige o efikasnosti pravosuđa, o tome da li pravosuđe radi u interesu građana i slično.Jedino što smo uspeli ovde kroz diskusiju i meni je to drago, ja sam to sačuvao, da dobijemo od ministarke koja je bila ovde povodom ovih drugih tačaka dnevnog reda priznanje. Malo je onako teško to izgovorila. Kaže da ne vidi da je ništa sporno u tome da priznamo da je možda bila greška što se menjao zakon 2013. godine. Znači, priznali smo da je možda bila greška. To je veliki napredak, ali je važno da znamo da je možda bila greška koju je tadašnji ministar gospodin Selaković predložio, pogotovo u svetlu priča o njegovom budućem angažmanu, kada ova Vlada padne za nekoliko dana i sledećeg meseca budemo birali novu vladu, pogrešio je on, pogrešila je većina, koja je tada nešto izglasala ovde.Ja se nadam da ćemo to da čujemo i od poslanika koji su pogrešili 2103. godine. kažu – pogrešili smo i sada hoćemo da ispravimo grešku. Samo je jedan problem – ako krenu da se izvinjavaju, nikad se sednica neće završiti, jer tu toliko grešaka ima, u svakom zakonu koji su doneli u poslednjih pet godina, da nikad ne bi stigli do kraja.Tako da, ja mislim da je jedini način ili da se prihvati ovaj amandman ili, pošto predlagač ima mogućnost po Poslovniku, da povuče ovaj Predlog zakona, jer nikakve koristi nema ukoliko se ove izmene ovako usvoje. Jasno je rekla struka da su ove izmene loše, da omogućavaju stvaranje klanova po sudovima, omogućavaju predsedniku suda da utiče duže vremena zato što sedi na tom mestu, utiče na rad suda i na određene presude.Još jednom hoću da postavim pitanje – za koga je pisan ovaj zakon? Ovaj zakon je pisan za tačno određene ljude, da li su to predsednici sudova u Beogradu, u Novom Sadu ili nekom drugom gradu, ali to su očigledno ljudi kojima vladajuća većina nešto duguje i koji očekuju da oni za njih odrade neki posao, i to svi znaju. LJudi iz pravosuđa, svi znaju za koga je pisan ovaj zakon, jer da je plod neke analize, došao bi posle neke rasprave, došao bi verovatno iz ministarstva, imali bi neke argumente, a ne potpuno iste argumente koji su u 2013. godini promenili rešenje i sada ga vraćaju na staro. Meni je to neverovatno, isti argument, samo se sada drugačije koristi.Znači, pozivam predlagača da kaže za koga je napisao ovaj zakon, ime i prezime, jer je očigledno da nekome treba da se uradi usluga, da neko treba da završi neki prljavi posao. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama je loš predlog i, što je još gore, suprotan Ustavu Republike Srbije. Zato smo mi iz SRS tražili da se briše i ovaj član 1, a i ostali članovi, zato što je nedopustivo da Narodna skupština usvaja neustavne zakone. I, naravno, čućemo mi, verovatno, primedbu, odnosno opasku – obratite se Ustavnom sudu ako mislite da će zakon kad se izglasa biti neustavan, ali nažalost, i Ustavni sud je pokazao da služi interesima vladajuće većine, ne samo sad, nego i one prethodne, i da je potpuno izgubio kredibilitet još iz vremena kada su doneli naprasno odluku da je dozvoljena krađa mandata, sećate se još tog vremena, pa onda kasnije kada su proglasili da

su odbili da raspravljaju o krađi penzija, jer je u pitanju zakon na određeno vreme. Ovo su sve primeri najdrastičniji na koji upozoravam koliko će vredeti kada se obratimo Ustavnom sudu zbog ne ustavnosti ovog predloga zakona. Ovim predlogom zakona vladajuća većina samo želi da još više instrumentalizuje, odnosno da zaokruži instrumentalizaciju pravosudnih organa u svoje svrhe.Čuli smo ovde i primedbe da je već šest meseci određeni broj predsednika sudova u v.d. stanju i da je to jedan od razloga za donošenje ovog zakona, ali interesantno je i oni koji stavljaju primedbe da su sada određeni predsednici u v.d. stanju trebalo bi da se podsete da su, u to njihovo vreme, predsednici sudova u v.d. stanju bili skoro dve godine, tako da vi opušteno imate još vremena da ih stignete, pošto inače radite sve potpuno na isti način.Ovaj zakon, odnosno Predlog zakona je je naišao na opštu osudu sudija, većine sudija. Pretpostavljam da ste razgovarali sa nekim sudijama, ali ne sa onima koji su spremni da služe režimu, nego sudijama koji žele da rade ovaj posao časno i pošteno i u skladu sa zakonom i javna je tajna, dame i gospodo, da se ovaj zakon među sudijama zove „Novičin zakon“. Dakle, vrlo jasno se zna zbog koga i zbog čega se donosi ovaj zakon. Doneli ste pre dve godine „LJiljanin zakon“, a sada donosite ovaj. To je zaista nešto što je nedopustivo za Narodnu skupštinu.Zašto govorimo o instrumentalizaciji pravosudnih organa? Mi smo u petak ili u četvrtak čuli ovde u toku rasprave slučaj našeg kolege Marijana Rističevića koga je tužio narodni poslanik zbog nečega što je izgovorio u Narodnoj skupštini, što je apsolutno nedopustivo, ali opet moram da podsetim da je i to kontinuitet. Protiv mene je tada koleginica, mislim iz Šapca da je bila, podnela krivičnu prijavu, takođe, zbog nečega, ona je bila iz DS, što sam izgovorila u Narodnoj skupštini. Naravno, ja se nisam ni odazvala tom Tužilaštvu i tužiocu, i to je završeno odbacivanjem te prijave.Ovo navodim kao primer da bih vas opet podsetila da i vi, gospodo, radite na isti način. Vi, koristeći sudove i tužilaštva,, progonite političke ne istomišljenike. Imamo slučaj, recimo, Zvezdana Ristića, predsednika našeg topličkog okružnog odbora, koji je odbornik i koji argumentovano kritikuje lokalnu vlast i za svako obraćanje u SO Kuršumlija dobija krivičnu prijavu. I niko ne reaguje, niko ne misli da to nije primereno i da to ne može da se radi.S druge strane, mi podnesemo krivičnu prijavu zato što nam je u Žitorađi u opštinskom odboru pokraden nameštaj, kompjuteri, sve što se nalazilo u prostorijama i niko ne reaguje.Najnoviji slučaj zloupotrebe pravosuđa koji je na delu od strane lokalne vlasti je ono što se dešava u Vladičinom Hanu, i to zaista moramo radi javnosti da iznesemo. Predrag Iskrenović, predsednik našeg Opštinskog odbora u Vladičinom Hanu, čuveni i časni čovek i privrednik iz Hana, vlasnik ugostiteljskog objekta „Šajkača“, ovih dana je na meti najpre bio poreskih inspektora i raznih drugih inspektora, koji su mu potpuno neosnovano na 15 dana zatvorili lokal. Naravno, ovo je malo iskakanje iz teme, ali prosto moram da bi vam objasnila dalje šta se ovde dešavalo.Čovek je završio u bolnici zbog pritisaka,

hodočašćansku zahvalnicu i izglasan je za orden za ratne zasluge 1999. godine koji mu je ne uručen i tada zbog radikalske pripadnosti. Ima, naravno, još mnogo zahvalnica.Taj čovek

ali zato Dragan Stevanović Boske koji dole ne može da podnese tako ozbiljnog čoveka krenuo je na njega, osim sa inspekcijama, i sa tužilaštvima i sa sudom. Verovali ili ne, Predrag Iskrenović je na svoj privatni objekat stavio veliko platno „dr Vojislav Šešelj – najboljeg za predsednika“ u toku kampanje. On je zbog ovoga dobio krivičnu prijavu. Na svojoj sopstvenoj kući drži ovo platno i dobio je krivičnu prijavu. Naravno, niko ne reaguje.Osim toga toga što ćete izglasati tužioce po vašoj meri, vi još idete i sa ovim ne ustavnim zakonom. Znate, kad tužioci urade svoj deo posla, onda treba da imate i sudije, odnosno predsednike sudova. Loše je to što radite. Znate, kada ste i vi nekada govorili o sudijama koji koji su ovde birani iz stranačkog kabineta Dušana Petrovića, vi sada to isto radite, ali to više nije kabinet Dušana Petrovića, nego nekog drugog Dušana Petrovića i nije više ta stranka, nego ova koja je sada na vlasti.Mnogo

da mislite da ćete na ovaj način i ovim zakonima koji su, ponavljam, suprotni Ustavu Republike Srbije uspeti da sve sudije dovedete pod svoju kontrolu. Istina, sada ćete opet verovatno intervenisati. Vi ste negde oko 600 sudija postavili direktno iz članova vaše stranke. Nemojte da kažete da to nije tačno, jer ste se nekada hvalili. Predsednik vaše stranke Vučić se hvalio i pokazivao ljude, rekao je – evo jedan deo, a ima ih ukupno 630 koji su postali članovi Napredne stranke. Mesec dva dana posle toga su postali sudije i neki od njih će sada biti predsednici sudova, neki jesu, neki su predsednici Vrhovnog kasacionog suda. govorili smo o tome kada je to bila tema dnevnog reda, ali sve to radite u okviru Ustava.Nemojte da donosite zakone koji će vam ipak Ustavni sud jednog dana obarati. Srećom, sada u Ustavnom sudu postoje ljudi koji imaju lični kredibilitet i verujemo da će nadvladati ovo što se do sada dešavalo u sudu koji je izgubio kredibilitet kao najvažnija Ustanova. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić.

Hvala još jednom.Da, to je osnov, čuli ste, pominjanje predsednika stranke. Hajdemo još jednom, možda nije bilo dovoljno malopre.Što se tiče ponovo iznetih napomena, zapažanja da je nešto sada jako loše jer će biti dodatne politizacije, pritisaka itd, po principu mehanizam biranja može da utiče ili ne može da utiče. Da li se nešto menja kada pričamo o mehanizmu biranja? Ne.Dakle, ono što je važilo, u smislu ko bira, važiće i nakon što ovo usvojimo. Ništa se tu promenilo nije. Bilo je nekih koji su u svojim amandmanima, od kojih su izgleda odustali, bar u smislu odustali od obrazloženja, što je jako dobro, malo diskutovali na temu kako se uklapa mandat Skupštine sa predloženim trajanjem mandata sudija.Ne možete da ne primetite da nema tu uopšte smisla, nikakve logike pričati o politizaciji. Ako neko hoće da se osigura za mandat, taj ne može da ima predstavu ko će činiti većinu koja će, eventualno, možda, nemamo pojma, u teoriji, raspravljati o tome da li će on biti reizabran ili neće. Dakle, on mora da bude dobar, mora da bude stručan, on mora da uliva poverenje svima, da bi neka buduća većina u datom momentu imala poverenje i želela da ga predloži.Potpuno je deplasirano pričati o bilo kakvim političkih pritiscima, da je u skladu sa Ustavom, naravno da jeste, i na to ne bih trošio vreme. Kad smo već kod trošenja vremena, pozvao bih i da se koncentrišemo na raspravu. Nije na mestu da se raspravlja o predlogu amandmana, a da se priča o izborima tužilaca. Ovo Ovo je amandman na jedan zakon koji se tiče ovih mehanizama izbora, odnosno reizbora sudija. Dakle, da se držimo ove priče.Razumem da postoji dobro raspoloženje da neke stvari treba proslaviti. Čuo sam ovog vikenda da su neki politički preživeli,

dvadestak i više godina na Filozofskom fakultetu je bila poznata priča, ne priča, nego slučaj profesora koji nikako nisu mogli biti oterani, i onda je donet poseban zakon da bi oni mogli biti uklonjeni iz nastave. To je jedna čuvena grupa, neki od njih su još uvek živi, većina njih više nije živa. To je samo jedan primer, često navođen, kako nije dobro kada se zakon donosi zbog jednog čoveka ili zbog grupe ljudi. To nije dobro, čak ni kada je predlog zakona dobar, sticajem okolnosti, kada je motiv parcijalan. Zakon, kao što znamo, znaju to i kolege predlagači, je već nešto što je opšte, što pretenduje na opštost.U ovom konkretnom slučaju, nažalost, radi se i o Predlogu koji je loš. Dakle, ne samo da se donosi zbog određenih ljudi, pojedinaca o kojima svi znaju, za koje svi znaju, ili bar većina zna u redovima pravosuđa o kome se to radi, namerno neću navoditi njihova imena, ali kažem, oni koji treba da znaju, znaju. NJihove kolege znaju. Mislim da je to rđava usluga, čak i tim ljudima od koji su neki, koliko čujem, vrlo dobri stručnjaci, i ljudi koji su dostojni svoje sudijske i predsedničke funkcije.Ali, samo da ne bi građani, odnosno oni koji nas gledaju, izgubili predstavu o tome o čemu se ovde radi. Ovde se radi o jednoj promeni, već promenjene norme, po kojim se ponovo vraća staro rešenje o mogućnosti reizbora predsednika sudova. Zato je, pretpostavljam, Predlog i došao od strane konkretnog kolege, a ne od, recimo, Vlade ili ministra. Siguran sam da je dobro kada poslanici predlažu predloge zakona, dobrim delom toga ima više. Jasno da će predlozi koji dolaze iz redova skupštinske većine imati veću šansu da prođu i da budu usvojeni.Ne bi bilo loše da ponekad bude usvoje i po neki predlog koji dolazi od strane opozicije. Ali, svejedno, u ovom konkretnom slučaju problem je u tome, ne što ga podnosi pojedinac, pojedinac je poslanik, već što je taj predlog loš, i verovatno to negde i on sam sluti.Zašto je loš? To sam pokušao da objasnim u svom amandmanu, a odbijen sam, odnosno amandman je odbijen, uz dodatno obrazloženje da samo sudije mogu da budu birani za predsednike sudova, kao da je to uopšte sporno. Samo sam u amandmanu pokušao da skrenem pažnju na činjenicu da slična praksa, kada neko ko je prvi među jednakima, dakle ko je samo prvi među jednakima, kada treba da obavlja tu funkciju, pa još da je obavlja u ponovljenom mandatu, onda obično trpi njegova osnovna funkcija.Hoću da kažem da će prosto trpeti, to je neminovno, osnovna sudijska funkcija tih ljudi koji su izabrani za predsednike sudova. U jednom mandatu to još može biti prihvatljivo, ali sa dva mandata oni postaju neka vrsta menadžera. Oni postaju neka vrsta pravnih menadžera i prosto ne mogu podjednako efikasno obavljati i predsedničku i svoju osnovnu sudijsku funkciju. Čak i da nema mogućnosti, a ima mogućnosti, zloupotrebe odnosno uticaja na sudstvo preko ovog instituta predsednika sudova, jer kao što rekoh u petak, teže je kontrolisati čitavu grupu, čitav sud i sudije, a lakše je tu kontrolu vršiti kod predsednika koji dodeljuje predmete, oduzima predmete i ima u tom smislu vrlo značajnu ulogu.Dakle, ulogu.Dakle, čak i da nema te mogućnosti političke instrumentalizacije, i uopšte ne ulazim u to da li bi tu instrumentalizaciju vršila sadašnja ili neka druga, buduća vlast, loše je i medveđa usluga samim tim sudijama, odnosno tim ljudima koje se pretpostavlja da su dostojni, koji obavljaju funkciju predsednika suda, da li na ovakav način se, neminovno, pretvaraju u neku vrstu pravnih menadžera i udaljavaju od svoje osnovne primarne, sudijske funkcije. Zbog toga mislim i apelujem na predlagače da, da, prosto, povuče svoj predlog, iako verujem da on to neće učiniti.Samo još poslednje rečenice. Obično se kaže za predloge opozicije, kada amandman glasi briše se, onda kaže dajte nešto konstruktivno, nemojte samo destruktivno, nemojte samo da brišete. Mislim da bi u ovom slučaju brisanje zakona, odnosno brisanje konkretnog člana i povlačenje zakona bila najkonstruktivnija moguća stvar koju bismo mogli ovde da uradimo svi, kao poslanici. Vrlo sam siguran da ćemo, ili nakon neke odluke Ustavnog suda ili u nekoj drugoj prilici, dakle sa nekom drugom većinom ili odnosnom snaga u Skupštini, u slučaju da se pojavi neka druga potreba i neke druge osobe budu zainteresovane na način na koji su sada neke osobe zainteresovane i za ovaj Predlog izmene Zakona, da ćemo ponovo morati menjati ovaj ovaj zakon.Da ne bismo ponovo bili u situaciji da prilagođavamo pojedincima, da se na neki način brukamo, da verovatno, ne mogu to da tvrdim, ne želim da tvrdim, ali kolege me ubeđuju, da je čak i neustavno rešenje, a i da nije neustavno, ono je loše. Loše je po sudstvo, loše i po nezavisnost sudstva, a tvrdim da je loše i za same te ljude, kažem, po pretpostavci, časne, kojima se čini medveđa usluga i pada neka vrsta sumnje na njihove buduće izbore, odnosno reizbore. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Maja Videnović. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsedniče.Pre nekoliko dana smo razgovaravši o 43 sporne tačke, pa je Predlog izmena Zakona o sudijama, gospodina Martinovića, šefa najveće Poslaničke grupe, nije bilo prostora da se o njemu govori

i otvoren prostor koji oni žele da zaklone kroz ove izmene, da se politički utiče na izbor predsednika sudija.Politički napad na nezavisno sudstvo kakvog do sada nismo videli. videli. Podsetiću vas da na poslednje izveštaje o anketi sudija o pritiscima i nezavisnosti, gde sudije, danas u Srbiji, struka kaže da skoro polovina sudija u Srbiji je osetila na svojoj koži pritiske, navodi se u istraživanju Društva sudija Srbije. Prema anketi u kojoj je učestvovalo više od 1.000 sudija, navodi se da pritiske vrše političari, ali preko predstavnika sudske vlasti i najviše preko predsednika sudova. Četrdeset tri odsto sudija kaže da se radi o sistemskim pritiscima, u atmosferi opšte pritiska na sudije i da to prevashodno dolazi od strane predsednika sudija.Sudije sudija.Sudije kažu – trpimo političke pritiske, sudije kažu – ti politički pritisci najčešće dolaze od predsednika sudova, a predsednik, šef Poslaničke grupe SNS kaže – aha, ok, onda ću da predložim izmene Zakona kojima ću još da pojačam tu funkciju, obrazlažući na potpuno neverovatan način da time želimo želimo da stavimo u istu ravan sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda, koji je ustavna kategorija, čiji mandat je pet godina, koji nema pravo na reizbor, vi ovim izmenama zapravo stavljate predsednike Osnovnih sudova u povlašćeniji položaj u odnosu na predsednika Vrhovnog kasacionog, jer pod jedan, oni imaju mogućnost duplog mandata i pod dva, njihov mandat u ukupnom trajanju bi mogao da bude osam godina, u odnosu na pet godina.Svi vaši argumenti padaju na prvom času logike u srednjoj školi. Neverovatno je vaše obrazloženje da će, zbog neusvajanja eventualnih izmena koje ste predložili Narodnoj skupštini, sudovi i sistem trpeti nekakve štetne posledice. Molim vas da kažete koje su to štetne posledice, ukoliko možda te štetne posledice nisu činjenica da će neki sudija, neki predsednik suda možda ovih dana steći uslove za starosnu penziju.Ove izmene Zakona se donose hitno, bez javne rasprave, suprotno stavu struke, suprotno stavu sudija i predsednika sudova, suprotno Akcionom planu, suprotno našoj obavezi da usklađujemo naše zakonodavstvo sa Evropskom unijom, suprotno deklarativnoj podršci nezavisnosti sudstva. Ovo je brutalan uticaj na sudstvo.Činjenica da mi danas 2017. godine u trenutku kada bi trebalo da govorimo o zakonima koji bi trebalo da prethode izmeni Ustava, umesto da govorimo o izmenama Ustava koji se odnose na potpuno poštovanje nezavisnosti sudstva i da konačno ne bude Narodna skupština ta koja će birati sudije, predsednike sudova, nego oni sami sudija na način na koji oni predvide da biraju predsednike sudove, mi danas govorimo o ojačavanju funkcija predsednika sudova i pojačavanju što uticaja izvršne, što uticaja zakonodavne vlasti.Dakle, ono što je kolega Đurišić govorio i danas i pre nekoliko dana, mislim da ste kao predlagač sa kojim se predsednik Vlade i Vlada složila, da je po hitnom postupku, bez javne rasprave, bez elementarne logike, sa isključivom političkom namerom da se kontroliše izbor predsednika sudova i da oni postupaju na način na koji vama odgovara, dužni ste nekoliko pitanja - koji to predsednici sudova odlaze u penziju ovih dana? Koji su to slučajevi koji čekaju u sudovima gde su predsednici sudova koji odlaze u penziju. Koji su to slučajevi i koje su to sudije zbog kojih se ovako nešto radi?Struka kaže – relativizujte uticaj

Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Jedna reč na mestu, gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, i to ona reč – neverovatno. Koliko je bilo, dva puta do sada. Mi pričamo ovde – hajde pokažite gde je veza između te famozne priče o političkom uticaju, o povećanju pritiska, o povećanju uticaja na sudije i ovog predloga. U čemu se ona ogleda? Ko je birao? Ko će birati te iste ljude o kojima mi pričamo danas? Isto je, isto je. Nema tu razlike. Nema tu više slobode, moći, bilo čega za nekoga ko bi iz politike mogao da utiče na sudije. Toga nema i zato oni koji kritikuju i ne mogu da pokažu, ne mogu ni u u pola reči nekako da opišu šta se to promenilo i šta je sada drastično drugačije. Mogu samo da ponavljaju – pritisak, pritisak, pritisak, a da ga objasne ne mogu.Velika je šteta kada neko pominje prvi čas logike u srednjoj školi, što je izgleda baš taj čas propustio. Gde baš taj čas da propusti, nije mi jasno, ali četiri je manje od pet. Ako je nešto trajalo pet godina, a predlaže se da traje četiri u osnovnom trajanju, kako onda to može da bude povlašćeni položaj sada u odnosu na prethodno stanje? Kako je to povlašćeno? Jer kraće? Jeste. Jel reizbor obavezan? Pa nije. Reizbora može biti, a i ne mora biti. Da li će biti zavisi od tog konkretnog lica o kome je reč, a zavisi i od onih koji treba da odluče hoće li biti reizabran ili neće.Ko će biti ti ljudi zavisi od trenutnog odnosa snaga, od onoga ko formira neku većinu u nekoj Skupštini, sve ono što neki red institucije predviđa, a ne ono što neko samo zamišlja.Neverovatno još jednom – zbog čega? Zato što neko ovde uporno pita – koje je ime i prezime lica za koje se ovo pravi i neko ovde uporno kritikuje politički uticaj i taj neko dođe iz redova onih koji su, a reč je o jednoj čuvenoj žutoj stranci, stida i srama potpisivali i pečatom overili svog opštinskog odbora predloge i karakteristike sudija 2009. godine. Hvala lepo. ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Krasić** Ja ću koristiti vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.Članom 1. Predloga zakona menja se stav 1. člana 72. U originalu on glasi – predsednik suda bira se na pet godina i ne može ponovo biti izabran. Znači, bira i ne može biti ponovo izabran. Predlagač traži da se to izbriše i novi stav 1. da glasi - predsednik suda bira se na četiri godine i može biti još jednom izabran za predsednika istog suda.Mi smo tražili amandmanom da se ovaj član Predloga zakona briše. Naveli smo u obrazloženju razloge zbog kojih smatramo da ovo nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Odmah da lociramo koji deo nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije.Da podsetim članom 49. Ustava Republike Srbije je propisano da Narodna skupština bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, pa ću sada da preskočim ovo što se nabraja, u skladu sa Ustavom. To znači da je izbor uvek u skladu sa Ustavom. Ne mora da bude u skladu sa zakonom, nego mora da bude u skladu sa Ustavom.Ako pogledamo ostale odredbe Ustava Republike Srbije, to je od člana 142. pa sve do 152. 152. gde je propisano šta je sudska vlast, namerno ne prelazim na Visoki savet sudstva jer je to organ, nije sudska vlast, tu nema neke sudijske funkcije, onda u ovih nekoliko članova moram da kažem da reč – mandat ne postoji, apsolutno ne postoji i da u pogledu trajanja perioda u kome može da se vrši neka dužnost predsednika je jedino ona iz člana 144. stav 2. koji kaže da predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od pet godina i ne može biti ponovo biran.To slično postoji i kod predsednika svih sudova. To se sada menja i ja moram da kažem da to što se menja više nije pet nego četiri i nije suprotno Ustavu Republike Srbije, jer ko može više može i manje, ali ovo – da se može još jednom izabrati za dužnost predsednika istog suda, to ne odgovara onome što se naziva duh Ustava Republike Srbije.Ustav Republike Srbije ne podrazumeva, ne predviđa i ne dozvoljava pojam reizbornosti. Znači, sudijska funkcija je stalna, ona prestaje Ustavom i zakonom propisanim slučajevima. Jedan od tih slučajeva jeste i radni vek. To je 65 godina starosti. Ako je onaj ko vrši sudijsku funkciju napunio, navršio, kako se to kaže, 65 godina starosti nema mogućnosti za produženje obavljanja sudijske funkcije jer po sili zakona mu prestaje sudijska funkcija.Samo da vas podsetim, mi na ovoj sednici Narodne skupštine imamo dve tačke dnevnog reda gde je naš odbor napravio grešku. Kod jednog sudije je predložena odluka da mu je prestao mandat 17. januara 2017. godine, a mi smo u maju mesecu, a kod drugog predsednika suda predlažu da mu prestane mandat 27. jula kada navršava 65 godina života.Znači, sa 65 godina života ne može da obavlja sudijsku funkciju niko. Niko ne može da obavlja sudijsku funkciju jer se kaže da mu ona prestaje po sili zakona. Kada se kaže da prestaje po sili zakona svaka naša odluka jeste deklaratorna, nije konstitutivna. O tome se radi.Ustav ne predviđa reizbornost predsednika suda, ne predviđa reizbornost kod predsednika Vrhovnog kasacionog suda, što podrazumeva da ne može nijedan predsednik suda ponovo u Narodnoj skupštini da bude biran za predsednika istog suda. Ne može da bude biran i to jasno stoji u Ustavu Republike Srbije. Tako treba da se tumači. Ovde se to nije tako protumačilo već se pošlo od pretpostavke da funkcija, a ispravnije je da se kaže - dužnost predsednika suda izlazi izvan okvira stalne sudijske funkcije. To je pogrešno.Ne može predsednik suda da bude neko ko ne poseduje sudijsku funkciju. Mi ćemo ovde imati situaciju, ako se ide na dva puta po četiri godine, da neko i kada navrši 65 godina života po osnovu funkcije predsednika suda ima i stalnu sudijsku funkciju, a to Ustav zabranjuje. U tome se ogleda duboka neustavnost ovog kompletnog Predloga zakona i ova tri vrlo važna člana koja ukazuju na to.Nadam se da i u našem pravosuđu postoji volja, zašto bi neko kao predsednik suda u dva mandata imao za 30 do 50% veću platu, a ne obavlja sudijsku funkciju, nego poslove rukovođenja i poslovanja u nekom sudu. Vi znate da predsednici sudova imaju uvećanu platu u zavisnosti od toga koliko sud ima sudija, pa ide od 30% na gore.To Ustav ne omogućava, ne dozvoljava i stalna sudijska funkcija je primarna, a funkcija ili dužnost, to bi bilo ispravnije, predsednika suda je, mora se reći, neki izuzetak i pošto je to izuzetak, on mora da deli sudbinu koja je propisana i za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Mi smo predložili brisanje člana 1. ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona zato što smatramo da, ukoliko bi se usvojio ovaj današnji zakon, to bi dovelo do uticaja na smanjenje nezavisnosti i samostalnosti sudstva, iako, naravno, te nezavisnosti i samostalnosti ni danas nema, ali svakako da bi s jednim ovakvim zakonom ona bila dodatno narušena.Sam razlog za donošenje jednog ovakvog zakona, ponavljam, ostaje nejasan i pozivanje na Ustav i na potrebu da se napravi razlika između predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika ostalih sudova čini mi se da neme nikakve logike, zato što bih voleo da čujem kakva je razlika između poslova sudske uprave u Vrhovnom kasacionom sudu i poslova sudske uprave u ostalim sudovima. ostalim sudovima. Niti je Vrhovni kasacioni sud neki sud posebne nadležnosti, već je on najviša instanca i sud najvišeg ranga u Republici Srbiji, ali nije sud posebne nadležnosti u odnosu na ostale sudove, tako da, zaista predlagač očigledno nije znao na koji drugi obrazloži potrebu za donošenjem ovakve odredbe, te je pribegao nekom pravnom mehanizmu koji bi pokušao da stvori privid.Zašto je loše smanjiti trajanje mandata? Upravo zato što se onda kroz trajanje mandata od četiri godine vezuje za trajanje mandata rada Narodne skupštine. Ponavljam, mislim da u Srbiji sigurno nema nezavisnosti i samostalnosti ni sudstva ni sudija i krivicu za to ne snose samo političke stranke, vladajuća većina, već i same sudije, koje bi morale da prestanu da misle da su isključivo oni žrtve, već da shvate da i oni čine taj pravosudni sistem, jer ako 44% njih u anonimnoj anketi prizna da su donosili odluke pod pritiskom političkim ili pritiskom neke druge vrste, gde su oni koji to nisu priznali u anonimnoj anketi? Gde su oni koji su, recimo, doneli suprotno zakonu neku odluku zbog korupcije ili zbog nekih ličnih veza? Taj procenat je onda drastično veći od 44%. Mi imamo jedan veliki problem u državi, da nam preko 50% sudija priznaje da ne donosi odluke i ne postupa u skladu sa zakonom, već na neki drugi način i tu treba svi da se zapitamo. Ponavljam, da i njihove kolege koje rade savesno imaju jednu obavezu da prijave učinioce krivičnih dela i da, ako znaju da njihove kolege tako postupaju, dužni su da reaguju, jer ako ćute čine krivično delo. To je slika srpskog pravosuđa.Malopre je jedan kolega iz vladajuće većine rekao jednu vrlo važnu stvar, koju treba iseći i uvek držati u arhivi, kada vladajuća većinina odgovara poslanicima opozicije, a to je - stanje u pravosuđu i izbor ljudi zavisiće od većine u Skupštini i većina u Skupštini odgovara za stanje u pravosuđu. To poštujem i to pozdravljam.Stanje u pravosuđu je loše dugi niz godina. Krive su neke prethodne vlasti, ali sada za stanje u pravosuđu snosi odgovornost aktuelna vlasti i aktuelna vlast je dužna da rešava ove probleme, a ona to ne čini.`Smanjenjem mandata vi još više vezujete ruke predsednicima sudova i vezujete ih za sopstvene stranke, a videli smo da politički uticaj na pravosuđe i na rad sudija i na postupanje sudija, najčešće ide upravo preko predsednika sudova. Mogao bih da se saglasim da ovde većina narodnih poslanika, pa čak i ti poslanici koji komentarišu i brane ovaj zakonski predlog, vrlo verovatno ne utiču na rad pravosuđa. Taj uticaj se vrši iz drugih centara moći, koji su manje ili više vezani za političke stranke i koji preteravaju i sele se iz jedne vlasti u drugu vlast. Nekada su bili u jednoj vlasti, pa su se sad nešto priključili drugoj vlasti preko određenih pojedinaca, sutra će hteti da priđu i trećoj vlasti. Nadam se da u budućnosti Srbiju čeka neka odgovorna vlast koja će shvatiti da prosto ne može da bude pametnija od prethodnika tako što će misliti da će nadmudriti tu političku hidru i mafiju, hobotnicu koja razjeda ovu državu već 15, 16 godina, evo već će prekinuti sa tom praksom.Gospodine, odgovor na vaše pitanje, možda zvanični organi vaše stranke ne utiču na rad pravosuđa, ali svakako ljudi kao što su Nikola Petrović, kao što su Nenad Kovač, kao što su Aleksandar Đorđević, kao što…

Kolega Nogo, to što vi sumnjate to je vaš problem. Možete da izađete iz ove sale i svoje sumnje, nemojte da vičete, svoje sumnje iznesete na konferenciji za štampu. Ako su istinite, dokazaćete tako što vas niko neće tužiti, ako su neistinite, dokazujte na sudu da su istinite, a nemojte ovde u skupštini da zloupotrebljavate pravo, da prozivate ljude koji nisu ovde, koji ne mogu da vam odgovore i da se zaklanjate iza poslaničkog imuniteta.Nastavite. na gostovanjima na televiziji, putem interneta, tako da se mi ne krijemo iza imuniteta narodnih poslanika, već uporno tvrdimo dva meseca i ponavljamo iste ove navode i iste ove tvrdnje.Ovde sam vodio više puta polemiku sa kolegama iz SNS, upravo im dokazujući i iznoseći konkretne materijalne dokaze za sve ovo što čine. Ali, evo, hajde da se manem uticaja politike na pravosuđe. I ljudi iz samog pravosuđa pretrajavaju iz mandata u mandat. Da li je javna tajna da imate sudije koje imaju članske karte, ranije SPS, pa onda DS, pa sada SNS? **Veroljub

primitivno i sirovo i taman onoliko i pametno i sadržajno koliko je bilo ama baš svaki put kada se čulo, bilo na tim konferencijama za štampu, TV emisijama ili ovde.Ne moguće je da to bude išta ozbiljnije, ako znamo da mu je izvor jedna novina tipa „Tabloid“, ako znamo da se odnosi na stvari koje su direktno na teret onih koji su proizveli, napravili, finansijama i propagandnim materijalom opremili poslaničku grupu koja te stvari ovde priča i koja uopšte ne ulazi u to koliko su samo prazne i besmislene, koja priča o ljudima koji su već odgovarali pred sistemom i pred ovom državom, koja pokušava danas da to predstavi kao aktuelnu temu, a to je toliko bajato da ga se više niko i ne seća i nema baš nikakve veze sa današnjim trenutkom.Samo par godina kasne u otkrivanju toga što su navodno otkrili, pa su napravili neku svoju aferu. Dakle, nit sadržaja, nit poente. Čemu služi? Da neko ovde bude glasan, da upire prstom. Ja to mogu da shvatim isključivo kao posledicu nervoze i ja to ljudski mogu da razumem.Ne mogu da prihvatim da neko takvo ponašanje unosi ovde, mada, od koga je – dobro je. Bitno da nikoga ne tuku, naročito ako nije reč o ženama.

sam, veoma loše osećao i tu nervozu bih, na neki način, pokazivao. Ali, čak i tada bih se uzdržao da to uradim ovako sirovo i ovako primitivno, kako to rade oni koji to već rade. Hvala lepo.

Ja sam se, i pre nego što ste poslednji put gospodinu Orliću dali pravo na repliku, razmišljao da se javim i da vas upozorim da ne kršite dalje Poslovnik, jer ste praktično nakon svakog poslanika iz opozicije davali pravo koje nije imao poslaniku Orliću za navodnu repliku. Nije dovoljno da neko pomene vlast ili da neko pomene Srpsku naprednu stranku, da bi bilo pravo na repliku.Prethodni govornik je rekao kako većina sudija ili veliki broj sudija ima članske karte Srpske napredne stranke. Vi to ne možete tumačiti uvredljivim. Biti sudija nije uvredljivo. Ili mislite da je uvredljivo imati člansku kartu SNS? Koje od toga?Drugo, vi ste se sami hvalili, kad kažem vi, govorim o Srpskoj naprednoj stranci, vi možda još uvek tada niste bili član te stranke nego Srpske radikalne stranke, kako su sudije koje je neustavno razrešila Demokratska stranka pohrlile sve i učlanile se u Srpsku naprednu stranku. Vi ste se time hvalili. Ne znam šta je onda problem? I ne možete vi biti taj koji će odlučivati u skladu sa Poslovnikom šta je u izlaganju poslanika istina a šta nije. Neko ima pravo i da lupeta. Možda je to bilo i lupetanje, ali vi nemate pravo da kažete – to nije istina, izađite sa sednice Narodne skupštine i držite konferenciju za štampu.Narodne poslanike je upravo ovde poslao narod, da im se obraćaju. Svako može držati konferenciju za štampu, a samo narodni poslanici mogu dobiti reč ovde i obratiti se građanima. To je razlika. I vi nastavljate da omalovažavate ne samo poslanike opozicije, nego čitavu Narodnu skupštinu. li od početka ili od kraja?Kada su počela da se spominju imena, morao sam da poštujem član 106. Poslovnika o radu koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, u stavu 1.

ne znam u kom delu sam ga prekršio? **Nemanja Šarović** Ja se nisam ni pozvao na to. Niste pratili. Ja sam rekao član 104. i član 27. **Veroljub Arsić** Član 104: „Ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se odnosi izlaganje ima pravo na repliku. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe“. **Nemanja Šarović** Jeste, ali šta je uvredljivo bilo? To što su članovi Srpske napredne stranke ili to što su sudije? Šta je tu uvredljivo?

ali, kolega Orlić ima pravo da kaže da li je kolega Nogo u pravu ili nije. **Nemanja Šarović** Nema. Nogo ima pravo da lupeta, to je njegovo pravo, a ko vama daje za pravo da vi tumačite šta je istina a šta nije? da opozicija odnosno narodni poslanici koji ne podržavaju Vladu mogu da rade šta god hoće i govore šta god hoće, a niko od poslanika koji podržava Vladu ne sme da im odgovori. **Nemanja Šarović** Ne mogu da govore šta hoće, ali u okviru svog vremena mogu da iznose svoje mišljenje i svoje kritike. **Veroljub Arsić** Ali zato i kolega poslanik ima pravo na repliku.

članu 104. se kaže: „O korišćenju iz prava stava 1. ovog člana, st. 1. i 2. odlučuje predsedavajući Narodne skupštine“.Tražite

itd.Kolega Krasiću, hvala na sufliranju.Stav 8. Prethodni govornik koji je reklamirao Poslovnik je to iskoristio kao repliku, i u skladu sa članom 103, gospodine predsedavajući, ja shvatam da ste vi nekada bili u istoj partiji i da ste malo bolećivi, ali da primenite Poslovnik i da oduzmete ona dva minuta od vremena poslaničke grupe, zato što je to bila zloupotreba zloupotreba reklamacije Poslovnika, u cilju davanja replike.Član 105. kaže: „Niko ne može da govori na sednici Narodne skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika Narodne skupštine“. Po završetku reklamiranja povrede Poslovnika, prethodni kolega, Šarović, je više puta uzimao reč sa mesta, iako je njegovo izlaganje po povredi Poslovnika bilo završeno. To znači da je on uzeo reč bez vaše dozvole, pa shodno tome, a kolega Šarović voli te opomene, ali ja ne insistiram na tome baš zato što bi on to voleo, a vi nemojte to da dopustite, vi bi morali da primenite meru iz člana 108. i člana 109, jer je reč uzeta bez vaše dozvole nekoliko puta, pa je pretila opasnost da se ovo pretvori u neki dijalog između vas dvojice koji nije Poslovnikom regulisan.S

104.Gospodine predsedavajući, član 107. kaže: „Govornik je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugome poslaniku i korišćenje uvredljivih izraza“.Gospodin Orlić je, odgovarajući i replicirajući na moje izlaganje, direktno se meni obraćao i koristio uvredljive izraze – sirovo obraćanje, glupo, itd. Znači, koristio je izuzetno loše i uvredljive kvalifikacije komentarisao je moje izlaganje. Tako da i te kako imam pravo da odgovorim po članu 104. Poslovnika, koji mi daje to pravo, ukoliko sam pogrešno protumačen ili ukoliko sam pominjan u negativnim kontekstu. Takođe, u negativnom kontekstu je pominjana cela moja poslanička grupa.Ja vas molim, dozvolite mi dva minuta, na koja imam pravo prema ovom Poslovniku. Vi imate pravo da primenjujete Poslovnik, a ne da ga kršite, gospodine predsedavajući, i da ovde uskraćujete pravo na repliku.Nije nikakav problem da gospodin Orlić odgovori na moje konstatacije i na moje tvrdnje koje sam ja iznosio da iznese neke svoje odgovore. Ali, on iznosi odgovore i iznosi uvredljive kvalifikacije. Ja mislim da ste vi bili dužni da ga upozorite. Mogao je da kaže da je neistina to što ja govorim, a ne da kaže da je primitivno. Ja nisam primitivan čovek, niti koristim primitivne reči u izražavanju.Moram da vam ukažem da sledeći put malo primenjujete taj Poslovnik i da imate iste aršine. Ne morate da nas tretirate jednako, jer ipak ste vi vladajuća većina, ali, zadržite bar neki minimum pristojnosti da bi ovaj parlament ličio na nešto. Time kako se vi ponašate i kako tretirate poslanike opozicije, mi nemamo onda nikakva prava. Šta treba da radimo? Da nas vređaju na svaki način? Da nam ne dozvoljavate da govorimo. Ja vas molim da mi dozvolite moja dva minuta da odgovorim gospodinu Orliću.

kada je u pitanju brisanje ovog člana, predložili smo ga iz prostog razloga što nikome ne može da bude jasno da zaista neko smatra da može pravde da bude u Srbiji koju pokušava da uspostavi Aleksandar Martinović.Kakav je način i kome se to žuri da zakon stupa na snagu dan posle usvajanja? Koga će to ti predsednici sudova, kao što rekli u anketi gospoda sudije i gospođe sudijke, koga će to predsednici sudova u narednom periodu da opominju i na koga će da vrše pritisak, ako je to danas praksa, ako znamo da danas oni imaju mnogo veća ovlašćenja i ako znamo da partijski kadrovi Aleksandra Martinovića dozvoljavaju ne samo da se krši Ustav, ne samo da se krše zakoni, nego ukoliko neko bude poslušan na toj funkciji, njemu će moći da se obnovi mandat? Je li to nezavisno sudstvo? Da li je to nešto što predstavlja pritisak na nezavisno sudstvo ili je to poštovanje Ustava i zakona gde sudstvo mora da bude nezavisno?Da li zaista neko misli da će na ovaj način zaštiti sve one koji su poslednjih pet godina radili tako da su se ogrešili o zakon? U pet godina, da li neko misli da će za ovih pet godina oni predsednici opština i oni gradonačelnici koji su se ogrešili o zakon na ovaj način biti zaštićeni? Da li neko misli da će bilo koji ministar za ovih pet godina biti aboliran od odgovornosti, ma iz koje stranke dolazio? Da li neko misli da će bilo koji direktor javnog preduzeća koji je besomučno pljačkao pet godina Srbiju na ovaj način biti zaštićen? Mislim da neće. Mislim da je to vaša velika zabluda.Znam

će se Ustav poštovati. Sutra će se poštovati zakoni i ovo što se radilo danas, za to će neko odgovarati već sutra. Ničija nije gorela do zore, pa neće goreti ni vaša. Nećete na ovaj način moći da upravljate Srbijom, niti da delite pravdu, niti sa tog vašeg mesta na kojem sedite, niti neki predsednici sudova koje pokušavate da postavite ili ohrabrite da nastave da krše zakon i Ustav i da se ponašaju samo u skladu sa interesima partije na vlasti.Ne može pravda da postoji u Srbiji tako što će je uspostaviti Srpska napredna stranka po njenim aršinima. Pravda mora da postoji za sve ili je nema. Danas je u Srbiji nema. Danas u Srbiji najviše odgovaraju i pate po zakonu oni koji imaju najmanje, koji se o zakon nisu ogrešili, koji uglavnom nemaju da plate neke svoje račune.

Zato što danas oni koji časno i pošteno rade svoj posao, kao vojnici, kao policajci, kojima na primer jedan vaš kolega partijski pokušava da namesti krivičnu prijavu i da podigne krivičnu prijavu od strane tužilaštva, sutra će da dođe neki predsednik nekog suda i da utiče na ishod tog suđenja. U pitanju je Dalibor Karanović, kao što vrlo dobro znate, iz Bačke Palanke. Onda govorimo o nezavisnom sudstvu?! Onda govorimo o tužilaštvu na koje vi nemate uticaj?!Ako same sudije kažu da su predsednici sudova ti preko kojih se vrši pritisak, onda ste morali da omogućite da omogućite malo širu i bolju debatu i da ovde pozovete ministre, odnosno ministarku sa saradnicima da raspravljamo o toj temi, a ne da mimo Ustava dozvoljavate da se nekome produži mandat samo ako je radio u korist onog ko ga je postavio. Pa ko će da određuje o tome? Ko će da određuje da li će neko da se bira na četiri godine, a onda da mu se obnovi mandat na četiri godine? Ko, Aleksandar Martinović? Zaista mislite da je to pravda u Srbiji? To je smešno.Hoću da vam kažem da slobodno možete da kažete gospodinu Martinoviću da pozdravi sve ministre Vlade Republike Srbije, direktore javnih preduzeća, predsednike opština i gradonačelnike koji su se za ovih pet godina ogrešili o zakon. Nikome neće pomoći ova mera osnaživanja predsednika sudova koji će moći da utiču na sudske procese. Nikome, ni jednom od njih. Hoću da vam kažem da ćete u nekom narednom periodu, koji će biti veoma brz na vašu veliku žalost, osetiti na svojoj koži šta znači poštovanje zakona i Ustava Republike Srbije. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Arsiću, javio sam se kao predlagač zakona, pa nadam se da mogu da kažem i ja neku reč vezano za

Znate, trenutno obavljaju jedan veoma važan posao za Republiku Srbiju, imaju preča posla nego da slušaju vas. Razgovaraju sa najvišim zvaničnicima Republike Kine, razgovaraju sa Putinom, razgovaraju sa najvažnijim svetskim državnicima i zvaničnicima, ugovaraju važne poslove za Republiku Srbiju, ugovaraju nove železničke pruge Beograd-Budimpešta, ugovaraju izgradnju Fruškogorskog koridora, ugovaraju izgradnju puta koji će da spoji Srbiju sa Jadranski morem. Ugovaraju sve ono što vi niste uspeli da ugovorite, da realizujete u 12 godina vaše vladavine. Sve ću da ih pozdravim. Pozdraviću i predsednika Vlade koji je imao sastanke, da vas podsetim, sa Vladimirom Putinom, sa Erdoganom i sa zvaničnicima Republike Kine, jedne od najvećih svetskih sila. Pozdraviću i Zoranu Mihajlović, koja potpisuje važne ugovore vezano za našu saobraćajnu i putnu infrastrukturu. Pozdraviću i Mladena Šarčevića, koji je sa kineskim kolegom potpisao ugovor koji će da unapredi sistem našeg obrazovanja u Republici Srbiji. Pozdraviću i gospodina Branislava Nedimovića, koji ugovora izvoz ogromnih količina mesa u Republiku Kinu.Dakle, pozdraviću ja sve te ljude, samo vas molim, gospodine Božoviću, da sačekate da se ljudi vrate sa službenog puta, da nam donesu dobre vesti i čim se vrate ja ću da ih pozdravim. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, želim da ukažem na povredu Poslovnika član 107. – Govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.U čemu je dostojanstveno Narodne skupštine prekršeno u izlaganju prethodnog govornika? Pre svega, dostojanstvo Narodne skupštine prekršeno je time što ministri nisu prisutni na današnjoj raspravi, ali još više je prekršeno time što je gospodin Martinović rekao da ministri imaju preča posla, nego da slušaju narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pa, to je najveća uvreda za dostojanstvo Narodne skupštine.Moram gospodine predsedavajući da vas podsetim, da je Vlada Republike Srbije, rekao bih po rangu ispod Narodne skupštine Republike Srbije, jer nije Vlada Republike Srbije izabrala Narodnu skupštinu, već je Narodna skupština izabrala Vladu i ministru su dužni da podnose izveštaje o svome radu, a to ne čine Narodnoj skupštini i da prisustvuje našim sednicama i da odgovaraju na naša pitanja.Danas nemamo ni jednog ministra na ovoj raspravi i još nije to dovoljno, i nije to dovoljna bruka i sramota aktuelne Vlade Republike Srbije i nije to dovoljna slika gaženja dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije, nego vi, u tome vam prosto zameram, mislim da ste morali da reagujete i upozorite prethodnog govornika da ne sme da vređa dostojanstvo Narodne skupštine time što tvrdi, i to je zaista skandal, da ministri mogu da imaju preča posla, nego da slušaju narodne poslanike. Pa, narodni poslanici su ih izabrali, mogu da ih smene. Naravno, da moraju da slušaju narodne poslanike. Ako ne mogu svi da budu prisutni, može valjda jedan ovlašćeni predstavnik Vlade da bude prisutan na ovoj raspravi. Ne može ni jedan, znači, to je nastavak gaženja dostojanstva Narodne skupštine i vi morate da reagujete u toj situaciji. **Veroljub Arsić** Sve što ste rekli kolega Obradoviću imalo bi smisla samo pod jednim uslovom. Ovo je poslanički zakon, predlaže ga poslanik, i ne vidim šta ima koji ministar da se meša u naš poslanički posao, i očekujete da oni učestvuju u debati o zakonu koji smo mi predložili, mi o njemu vodimo debatu i glasamo. Pa, to što hoćete da uradite je ponižavanje i dostojanstva Narodne skupštine.Baš to, da se izvršna vlast meša isključivo u naš posao kada nije predlagač.Da li ste zadovoljni odgovorom ili želite da se u danu za glasanje izjasni Narodna skupština?(Boško

Ovo nije bila replika i ja bih vas zamolio da kažete poslanicima vladajuće koalicije da ne dobacuju.Znači, tačka dnevnog reda nije ni Kina, ni poseta Kini, nije ni Fruška Gora, nije nijedna od stvari koje je govorio poslanik Martinović. Slažem se sa poslanikom Orlićem koji je malopre kazao, da se ovde treba govoriti o tački dnevnog reda, pa onda ukazao na opoziciju kako ne poštuje to i govori, o ne znam, jednoj, drugoj ili trećoj stvari.Međutim, stvari.Međutim, vladajuća koalicija nastavlja da radi iste te stvari. Pa, pokažite primerom. Ako želite da se poštuje Poslovnik pokažite primerom da se Poslovnik poštuje ili dozvolite svima da govore mimo tačke dnevnog reda.Takođe, i za vas da dajete replike samo poslanicima vladajuće koalicije, da uskraćujete replike poslanicima opozicije, da poslanik Orlić kaže za poslanika Nogu da je primitivan, da govori primitivno, sirovo. Pa, to je direktna uvreda. Da pustite poslanika Rističevića da kaže Saša Kradulović ili Rasulović i da kažete ja tu ništa ne vidim uvredljivo, a da na pominjanje SNS-a dajete reč, to je selektivnost. Građani jako dobro znaju, na svojoj koži osećaju bahatost, samovolju i selektivnosti.Nemojte to da radite. Znači, ako dajete replike, dajte replike svima, ako ne dajete replike, nemojte da ih dajete. Ako ćemo da govorimo svi o tački dnevnog reda, ja se sa tim slažem, onda to svi treba da radimo, a ne da puštate poslanike vladajuće koalicije da rade šta hoće, a opoziciji ne date ni da govori. Hvala Po pitanju kolege Marijana Rističevića, da li ste vi Saša Kradulović?

se tiče člana 106. Poslovnika, kolega Aleksandar Martinović je imao pravo na repliku na spominjanje imena dva puta.(Saša

Martinović me je pitao da li je dobio reč kao predlagač zakona ili pravo na repliku. Ja sam rekao – pravo na repliku, već je proteklo 25 sekundi. Na osnovu toga sam mu produžio diskusiju na dva minuta i 25 sekundi.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. u vezi sa članovima 106. i 108.

repliku. Prvo vi ste rekli jednu neistinu, ja juče nisam upotrebio izraz Saša Kradulović, već sam rekao da izvesni predsednički kandidat koji je pobedio 1. aprila na izborima, izvesni Saša Rasulović. Rasulović. Sada kada bi neko upotrebio izraz Krističević, zašto bi se ja prepoznao u tome kada ja nisam Krističević.Ukoliko se neko od kolega prepoznao to je njegov problem, ali to nije razlog da zloupotrebe pravo iz

govorio takođe, upotrebljavajući repliku i vi ste da li tačan odgovor koji je stalno ovde govorio da je Skupština najveći organ u zemlji, a kada je došlo vreme da utvrdimo neki zakon bez Vlade, on traži da dođe ovde Vlada da iskontroliše Skupštinu. Pa, ja ne znam, da li dok je bio član Čačanske biblioteke i tamo bio portparol sedam godina. Možeš misliti Čačanska biblioteka imala portparola, pa je propuštao ova zasedanja pa nije naučio

dok je taj kolega ovde sveštenici mogu da odahnu i ne moraju da čuvaju ikone, niko ništa neće da zdipi. Hvala